završena. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti za to. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Prelazimo na Konačni prijedlog zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br 295. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona primili ste u pretince. U skladu s člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmane možemo podnositi do kraja rasprave u skladu s člankom 164. Poslovnika. Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. To je poštovani ministar Siniša Hajdaš-Dončić. Izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo. Sukladno da kažem EU propisima trebamo nadopuniti ću reći postojeću agenciju koja postoji za istraživanje zrakoplovnih nesreća. Ona je postojala sa dva modela. Jedan je model bio da ta agencija ostane, dakle da se osnuje još jedna agencija a mi smo već u pregovorima, dakle na operativnoj razini sa DG-ovima uspjeli ispregovarati da napravimo zapravo jednu agenciju. Dakle, iz postojeće Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća ona se u principu samo ekstenzira tj. proširuje i dodaje se dio pomorstva i dio željeznice. Efekta u proračunu ove godine neće biti jer su osigurana za agenciju već u proračunu ove godine, a vjerojatno u budućnosti, dakle bit će potrebno pojačati da tako kažemo tu stavku i ona mora biti isključivo stavka proračuna. Dakle, ne može se financirati iz industrije jer mora ostati neovisno Josip (SDP)** Hvala vama ministre. Da li predstavnici radnih tijela Odbora Hrvatskog sabora žele iznijeti izvješća? Ne. Otvaram raspravu. Raspravu počinjemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Mario Habek. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, ministre, kolegice i kolege. Trenutno u Hrvatskoj postoji Agencija za istraživanje nesreća u zračnom prometu koja je osnovana uredbom Vlade Republike Hrvatske a slijedom odredaba Zakona o zračnom prometu. No, prema EU propisima potrebno je osnovati agenciju koja će uz istraživanje nesreća u zračnom prometu istraživati i nesreće u pomorskom te u željezničkom prometu. S obzirom da vidimo da Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture radi na racionalizaciji sustava osnovat će se samo jedna neovisna agencija koja će istraživati nesreće i za zračni, i pomorski i željeznički promet zajedno. Osnivač agencije je RH i osnivačka prava obavlja Vlada Republike Hrvatske. Ta agencija mora funkcionalno i organizacijski biti neovisna od svih tijela nadležnih za zračni, pomorski i željeznički promet, te od svih pravnih i fizičkih osoba s kojima bi mogla doći u sukob interesa. Odredbama ovog zakona uređuje se sjedište agencije, djelatnost po pojedinim područjima prometa, znači zračni, pomorski i željeznički promet, Upravno vijeće, ravnatelj, sredstva koja su potrebna za osnivanje i početak rada i način njihovog pribavljanja ili osiguravanja, glede stjecanja, opterećivanja i utvrđivanja nekretnina i druge imovine, te druga pitanja značajna za rad agencije. Na način obavljanja poslova agencije primjenjuje se posebni propisi, zakoni kojima se uređuje zračni promet, pomorstvo te sigurnost i željeznički promet odnosno propisi doneseni za njihovu provedbu. Agencija na temelju javne ovlasti kao djelatnosti od interesa za RH obavlja istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, sigurnosnu istragu u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganje mjere radi izbjegavanja pomorskih nesreća, te unaprjeđivanja sigurnosti plovidbe, istraživanje ozbiljne nesreće u željezničkom prometu. Te između ostalog daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu te pruža stručnu pomoć i vodi nacionalnu bazu podataka i drugo. Za svako pojedino područje istraživanja agencija ima tri glavna istražitelja koja su odgovorna za stručni rad agencije. Provođenje odredbi ovog zakona ne zahtjeva osiguranje dodatnih sredstava u državnom proračunu RH za 2013. godinu s obzirom da su financijska sredstva za početak rada Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu osigurana u državnom proračunu RH za 2013. godinu u okviru sredstava za rad Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova. U budućem razdoblju kako što smo već čuli godišnja sredstva potreban za redovitu djelatnost ove agencije osigurala bi se u državnom proračunu RH, a agencija može stjecati naravno i sredstva iz drugih izvora kao što su npr. donacije, fondovi i slično, naravno sukladno svim propisima. Nacrt prijedloga ovog zakona dostavljen je nekoliko puta i na mišljenje ureda za zakonodavstvo, te središnjim tijelima državne uprave tu prvenstveno mislim na Ministarstvo financija, vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo uprave, Ministarstvo pravosuđa i naravno da je usuglašen sa većinom danih primjedbi i prijedloga. Kao što sam već napomenuo ovaj nacrt prijedloga zakona dostavljen je na mišljenje Europskoj komisiji sa kojom je usuglašeno da s obzirom da je ova agencija neovisno tijelo, da se na temelju EU propisa predviđa obaveza osnivanja neovisnih tijela za provođenje istrage u pojedinim područjima prometa. Ministar ne daje prethodnu suglasnost na imenovanje ravnatelja i zamjenika, ravnatelj agencije smatrajući da bi predloženim odredbama bila narušena neovisnost agencije. Stoga donošenjem ovog zakona, odnosno osnivanjem Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu u skladu sa relevantnim direktivama EU osigurat će se organizacijska, funkcionalna i financijska neovisnost tijela za istraživanje, a istovremeno će se smanjiti troškovi za koje bi se sredstva osiguravala u državnom proračunu za nekoliko agencija. Klub SDP-a podržat će ove izmjene i dopune zakona.

Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Pa, evo gospodin Habek je više-manje rekao osnovno sve o zadaćama ovog zakona, o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Činjenica jest da smo do sada imali tri zakona koji su svako u svom dijelu propisivale mogućnost da se osnuju neovisna tijela za provođenje istraga u pojedinim područjima. Imali smo Zakon o zračnom prometu temeljem kojeg je nastala Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, Pomorski zakonik. Prema Pomorskom zakoniku sigurnosnu istragu u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganje mjera radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unaprjeđivanja sigurnosti plovidbe kao djelatnosti od interesa za RH, a temeljem javne ovlasti također je trebala provoditi agencija, funkcionalno i organizacijskih neovisna od svih tijela nadležnih za područje pomorstva. Međutim, do sada su to činile službe unutar samog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. A u željezničkom također, željezničkom prometu radilo je također i samo ministarstvo i službe unutar ministarstva. Ovaj zakon predviđa osnivanje jedne jedinstvene, što je dobro jer na taj način se racionalizira poslovanje i omogućuju se i određene uštede. Treba reći da će agencija imati tri glavna istražitelja, po jednog za svako pojedino područje, a da će tako danom upisa u sudski registar preuzeti od sadašnje agencije osam radnika jednog državnog službenika, te će nakon donošenja Statuta i drugih općih akata agencije i ona profunkcionirati u novom sastavu. Ono što je možda neobično, da mi ovim zakonom naređujemo nekim drugim zakonima, tj. prestaju bez tih izmjena zakona važiti odredbe pa tako prestaje važiti članak 12. Iz Zakona o zračnom prometu, članka 66. I stavak 6. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu. Možda malo neobično ali kažem nakon što je Vlada već osnovala 28 agencija dobro je da na neki način kroz ovu agenciju imamo tri obveze u jednu. Hvala Hvala i vama. Dat ćemo posebno kad je na vlastiti klub, poštovani zastupnik Ivan Šuker repliku na izlaganje poštovanog zastupnika Josipa Borića. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Boriću, vrlo interesantno je da u članku 13. što je totalno neuobičajeno u zakonskim prijedlozima u stavku 2. stoji: "sredstvo za osnivanje i početak rada Agencije osigurana su u državnom proračunu." To je nešto naprosto niti jedan zakon To je prema Poslovniku Hrvatskog sabora nešto što mora biti sastavni dio u prijedlogu Zakona. Dakle ovaj sam Zakon po sebi, članak 13. Zakona je totalno protivan normativi kako se zakoni pišu no vrlo interesantno je da ovaj Zakon stupa osam dana po objavi u NN a u ocjeni izvori potrebnih sredstava se govori da će se njegovo financiranje u 2013.godinu pokriti od sredstvima Ministarstva prometa, infrastrukture i agencije za istraživanje nesreće i ozbiljnih nezgoda kako su se sredstva mogla osigurati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture ako se nije znalo u tom trenutku da će se agencije osnovati, kako će agencija izgledati, koji su njeni troškovi itd. Dakle sam prijedlog zakona je i u suprotnosti i Poslovnikom po kojem radi Hrvatski sabor ali kažem članak 13. je nešto što je neuobičajeno i kolegice i kolege ako pogledate sve prijedloge zakona ovako još nešto nismo vidjeli da se u zakonu kaže. Jer što će značiti da ovaj stavak dva članka 13. nakon 31.12.213. koja je njegova funkcija? Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Kolega Šuker, djelomično ste u pravu, ja sam napomenuo da je možda neobično da mi sa ovim zakonom diramo u neke druge zakone, Zakone o zračnom prometu, Pomorski zakonik i Zakon sigurnosti u željezničkom prometu na način da brišemo neke odredbe u tim Zakonima a da isti nisu prošli kroz proceduru Sabora. Tamo će te odredbe ostati. Svatko onaj tko uzme taj zakon u ruke neće znati da je nekim drugim zakonom to promijenjeno. Što se tiče sredstava Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova postoji, ona ima svoj proračun i toj agenciji se pridružuju sada ajmo reći i dio dio pomorskog i dio željezničkog prometa koje je također trebalo osnovati, a koje je Vlada navela da je osigurala sredstva ajmo reći da im moramo vjerovati. Međutim ono što je osnovno pitanje je problem odnosa novog direktora ili ravnatelja sa upravnim vijećem koji će imati svega tri člana od kojih dva člana imenuje Vlada. Uvijek je Europska unija i Europska komisija inzistirala u pregovorima da ti ljudi u upravnim vijećima budu neovisni jer se radi o istraživanju nesreća i zbog toga je moguće s obzirom na ovakav odnos unutar upravnog vijeća da dođe do ajmo reći problema i uplitanja u stručnost onih istražitelja koji određenu nesreću dao Bog da ih bude nikad. Znači da ova Agencija niti ne radi svoj posao ali da u tom trenutku kad se nesreća desi da jednostavno ti istražitelji budu zaista u potpunosti neovisni. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika u Hrvatskom Saboru je Klub HNS-a i poštovani zastupnik Petar Baranović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora, uvaženi gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege. Kratki osvrt na ovaj prijedlog zakona jedan u nizu danas koji su zapravo u najvećem djelu usklađivanja s pravnom stečevinom EU. Prijedlog zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu zapravo je prijedlog koji proizlazi iz odredbi postojećih Zakona u RH, Zakona o zračnom prometu, Pomorskog zakonika i Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu. Sva tri navedena zakona u svojim odredbama apostrofiraju potrebu za osnivanje neovisnog istražnog tijela kao službe od javnog interesa za RH. Pravna Pravna stečevina EU također inzistira i prepoznaje, poznaje samo neovisna istražna tijela kao mjerodavna za ovakve slučajeve. Iz tog razloga potpuno jasno i mi smo obavezni osnovati agencije. Kako smo mala zemlja koja bi trebala težiti racionalnom odlučivanju i vođenju efikasnom i što jeftinijem tako je naravno i samo po sebi suvislo da suvislo da ne formiramo tri posebne agencije, nego da objedinimo sve tri funkcije u jednoj koja bi kompetentno, stručno, puno brže i efikasnije reagirala u situacijama kad je potrebno provesti kvalitetne istrage nesreća u prometu. Da nam je takva agencija potrebna možemo zaključiti i sami iz iskustava proteklih godina, proteklih decenija kad su se nažalost i na našim prostorima događale učestale nesreće i u željezničkom i u pomorskom prometu, rjeđe doduše ali ipak su se događale i u zračnom. Često ne samo sa velikim materijalnim štetama nego i sa većim brojem ozlijeđenih pa i poginulih. Istrage koje su se provodile nakon toga u nekim slučajevima su ostavljale vrlo blijed dojam, otvarale su kontroverze, stvarale su se i čak hipoteze u javnosti da se pokušavaju u nekim situacijama zataškati pojedine stvari jer su istrage u području određene sfere određene sfere prometa provodili predstavnici resornog ministarstva. Da bi se ubuduće u tako tragičnim nažalost neizbježnim situacijama otklonile bilo kakve sumnje mi u HNS-u smatramo da je vrlo oportuno i i pametno da se formira neovisno istražno tijelo ne samo zbog obaveze usklađivanja sa praksom EU nego i zbog nas samih. Kao što je rečeno Kao što je rečeno sredstva su osigurana u državnom proračunu i ono što očekuje resorno ministarstvo to je da sukladno odredbama ovog zakona tu agenciju zasnuje što prije i da osiguran njene normalne uvjete za rad. Mi ćemo u HNS-u naravno podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala na pažnji. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo prijavljene replike i prva replika poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Nije sporno da agencija treba i da će imati ona svog posla mada mi agencija imamo već malo i previše i upitno je da li ih baš treba toliko. preslobodna definicija upravnog vijeća i njihovih obaveza ali i njihovih prava koji proizlaze iz ovoga i mislim da to malo preslobodno definirano odnosno prevelike su date ovlasti i vama kao ministru po pitanju određivanja prava članova upravnog vijeća. Mada znam da je ovdje još bilo rasprave i oko toga morao sam nažalost biti odsutan, bilo je rasprava i oko toga da li je to usklađeno sa ostalim zakonima koji se odnose konkretno recimo na željeznice Zakon o željeznicama, Zakona o sigurnosti na željeznicama. Znam da su u sigurnosti u željezničkom prometu i znam da su ta dva zakona trenutno u javnoj raspravi. Pretpostavljam da su tekstovi usklađeni. I sama agencija možda i nije toliko sporna koliko će njezine kvalitete, njezinog rada ovisiti o kvaliteti kadrova koji će tamo biti doprinjeni. neka stranačka ili neka druga pripadnost, rodbinske veze nego da će biti isključivo stručnost, ali ne stručnost iz onog teoretskog dijela, nego stručnost od onih ljudi koji iz prakse znaju što to znači, kako uopće dolazi do takvih nesreća. Imamo jedan dobar primjer nažalost najteži u novijoj povijesti primjer Rudina koji ni dan danas nije okončan taj predmet, a mislim da je u suštini upravi na tom tu izostala malo čvršća volja upravo ministarstva. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Uvaženi kolega zapravo mene u ovom isto što je kolega Novak govorio, ja bih samo jedan aspekt upravnog vijeća, kaže se "upravno vijeće agencije sastaje se povremeno u skladu sa statutom agencije" i nakon toga "članovi upravnog vijeća agencije imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad koja se isplaćuje iz sredstava agencije" itd. Mi se često ponašamo u vrijeme krize u ovoj državi kao da imamo kao da imamo previše novca. Zašto ne bi bilo logično da su članovi vijeća agencije koji se sastaju otprilike do prilike da nisu plaćeni mjesečno, nego da su plaćeni po tome koliko se sastaju. Ako se oni sastaju jedanput godišnje, daj Bože da se nikad ne sastanu da nema nesreća, znači oni će se plaćati mjesečno dobivat će neku naknadu, tisuću, 2 tisuće, 3 tisuće kuna bez obzira radili ili ne radili. Mislim da to nisu profesionalne funkcije, prije svega to nisu ljudi koji žive od toga mislim da bi trebalo sagledati da ta odredba bude da ne dobivaju naknade mjesečne nego da se plaćaju po ne znam ili dnevnica jer kažem ponavljam, mogu se jedanput u tri godine sastati. Hvala i vama. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu po ovoj temi. Završni ministar Hajdaš Dončić. Izvolite ministre. Zahvaljujem svima na konstruktivnoj raspravi. Agencija je reći ću nova koja će nastati, samo možda jedna nedoumica da biste gospodine Šuker jel vi ste spomenuli onaj članak vi ste to odlazi u prijelazne i završne odredbe, to će biti amandman koji će biti sutra predložen Vladi, to je uredu. Ali vidjet ćemo u principu trudit ćemo da i vjerujem da će biti izabrani najbolji stručnjaci iz reda pomorstva, željeznice i zračnog prometa koji će činiti upravno vijeće same agencije. Hvala. zakonom se ne uređuje paušalno i u vremenskom roku ograničeno financiranje i to je ono što sam i rekao. Dakle stavak 2. članka 13.to naprosto ne može stajati u zakonu. To je ono što sam ja govorio. A sljedeća stvar koja je dakle to je jedno to je konstatacija što se tiče zakona, a druga je stvar poslovnička odredba jer vi u Sabor ne možete poslati zakon za koji nisu osigurana sredstva. Dakle ako se držimo odredbe od kada će zakon stupiti na snagu i odredbe zapravo obrazloženja o osiguranim financijskim sredstvima, jedno s drugim je u koliziji. Dakle vi ovdje govorite da će se koristiti sredstva za istraživanje nesreće i ozbiljnih nezgoda zrakoplova i da ćete koristiti neka druga sredstva ministarstva, a to znači da ili niste dobro planirali sredstva u ministarstvu ili ćete određene poslove u ministarstvu jednostavno eliminirati i ta sredstava Uključite se poštovani zastupniče. suprotno normativama i formama za izradu zakona dakle upozorio da su neke stvari u koliziji i da bi to bilo dobro ispraviti. Dakle, nije sporno da ćemo mi podržati ovo. Ali da bi nešto bilo tehnički dorađeno i dobro napravljeno, dakle moja je replika i vama i kolegi Boriću išla u tom smjeru a vi se možete smješkati koliko god hoćete. **Leko, Josip (SDP)** I sada replika poštovanog ministra Siniše Hajdaš Dončića. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Pa ja se uopće ne smješkam, ja samo kažem da je primjedba vaša u redu, znači da to ulazi u prijelazne i završne odredbe a ono što nije u redu, dakle proračun je vrlo pažljivo planiran, dakle radi se o sredstvima Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća plus stavke dakle koje postoje, koje su sada u sastavi ili …/Govornik se ne razumije./… dio proračuna Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture koje se tiču i željeznice i pomorstva. Dakle one samo postaju sastavni dio buduće agencije ništa drugo. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sada smo iscrpili listu prijavljenih i listu za replike. Dakle, rasprava o tekstu zakona je završena. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti za to.